prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 702; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof.dr.sc. Vedran Mornar. Izvolite ministre. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Ovdje je riječ o jednoj relativno jednostavnoj promjeni Zakona o autorskom pravu. Naime, do ove promjene u slučajevima kada se nije znao autor nekoga djela ili ga se nije moglo kontaktirati javne knjižnice, web, nisu imali mogućnosti objave takvoga djela. Ta djela inače zovu djelima siročadi odnosno orfan works kako bi se to u originalu reklo. Ovo je usklađivanje sa europskom direktivom koja onda omogućuje da se takva djela javno objavljuju. Hvala lijepa ministre. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Boris Blažeković. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege.

predložene izmjene i dopune Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Naime, Europski parlament i Vijeće Europe usvojili su u ožujku 2014. godine Direktivu o kolektivnom ostvarivanju prava. Radi se o prvoj direktivi koja se izričito bavi kolektivnim ostvarivanjem autorskog prava te je za države članice ostavljen rok od 2 godine za implementaciju u lokalno zakonodavstvo. Direktiva je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu regulira se transparentnost i dobro upravljanje autorskim društvima, a u drugom dijelu regulira se pitanje prekograničnog ostvarivanja autorskih prava u online okruženju. No, ove izmjene se odnose prvenstveno na implementiranje direktiva EU i na autorska prava i srodna prava djela siročadi kao što je već ministar i rekao. No, idemo redom. Direktive EU koje se prenose u hrvatsko zakonodavstvo odnose se na koordinaciju određenih pravila s obzirom na autorsko pravo i srodna prava vezana na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje, na pravnu zaštitu baza podataka, na usklađivanje u informacijskom društvu, na pravo slijeđenja u korist autora izvornika umjetničkog djela, na provedbu zaštite prava intelektualnog vlasništva, na usluge na unutrašnjem tržištu, na pravo iznajmljivanja, pravo posudbe te određenom području intelektualnog vlasništva na trajanje zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava, na pravnu zaštitu računalnih programa na izmjenu direktive u trajanju zaštite autorskih prava i određenih srodnih prava i na određeno dozvoljenje korištenja djela siročadi. Važno je objasniti što su djela siročad. Pa članak 12.a predloženih izmjena govori da ako nakon provedbe potrage evidencije iz članka 12.b ovog zakona nije identificiran autor ili ni jedan od koautora nekog djela ili čak i ako je identificiran autor ili jedan ili više koautora nekog djela ali ni jedan od njih nije pronađen to se djelo smatra djelom siročad. Ako nakon provedbe evidencije potrage iz članka 12.b ovog zakona nisu identificirani svi koautori nekog djela ili čak i ako su identificirani nisu pronađeni, na njih će se primjenjivati članak 84. ovog zakona, ali samo ako su svi identificirani pronađeni koautori dali dopuštenje za reproduciranje i stavljanje na raspolaganje javnosti toga djela na način koji je opisan u članku 84.a ovog zakona. Prava koautora koji su identificirani i pronađeni ostaju netaknuta. Stavci 1. i 2. ovog članka primjenjuju se na djela izdana u obliku knjiga, časopisa, novina, revija ili drugih tiskovina koje čine sastavni dio zbirke u javno dostupnim knjižnicama, obrazovni ustanovama ili muzejima i drugim pravnim osobama koje obavljaju koje obavljaju muzejsku djelatnost kao i zbirki, i arhiva ili ustanova za filmsku i audio baštinu. Kinematografska i druga audiovizualna djela koja čine sastavni dio zbirke u javno dostupnim knjižnicama, obrazovnim ustanova, muzejima i drugim pravnim osobama koje obavljaju muzejsku djelatnost kao i zbirke arhiva ili ustanova za filmsku i audiovizualnu baštinu. I kinematografska i druga audiovizualna djela koje su proizvele, odnosno producirale javne organizacije za radiodifuziju zaključno do 31. prosinca 2002. godine i koja se nalaze u njihovim arhivima, koja su zaštićena autorskim pravom i prvi put izdana u Republici Hrvatskoj, ili ako nisu izdana prvi put, imitirano u Republici Hrvatskoj. Autorsko pravo jest tek krajnja potvrda kreativnog čina, a kreativni čin je vrhunac ljudskog stvaralaštva. Kreacija je najčudesniji pokretač ljudskog procesa pa i zaštitnih ljudske opstojnosti. Kreacija izazvana imaginacijom je nešto najuzbudljivije što se jednom ljudskom biću može desiti. Većini autora kreativnih djela osim samog stvaranja posebno je uzbudljiv čin i prezentacija i dijeljenje oduševljenja s ostalim pojedincima, odnosno i pojedinkama. Kreacija je obično produkt upornog rada pojedinca ili grupe uz stvarna znanja i vještine. Kad je taj rad potpomognut još i talentom često se desi i umjetnost. Kreacija, imaginacija, stvaralaštvo mogu doseći svu svoju puninu izražaja samo u slobodi odnosno u osjećaju potpune slobode. Svako ljudsko biće ima u sebi određeni kreativni naboj i potencijal no nažalost zbog brojnih vanjskih utjecaja ali i osobnih inhibicija mnogi nikad ni ne spoznaju a kamoli da realiziraju svoju kreativnost. No, nama se u HNS-u čine sporni ili barem bi više trebalo objasniti članke 3., 12., članak 80. stavak 6., članak 84. stavak 4. prijedloga, izmjena, dopuna zakona. Naime, ovi članci govore, članak 12. stavak 6. kaže: "Autor ili koautor djela koji se prema stavcima 1. i 5. ovog članka smatraju djelom siročetom može u bilo kojem trenutku prekinuti primjenu navedenih odredbi u odnosu na vlastita prava." A novi članak 84.a glasi: "Autor ili koautor koji ukine status djela siročeta u skladu sa tim prethodnim člankom zakona, ima pravo na pravičnu naknadu za dotadašnje korištenje svog djela koje je bilo siroče. Prema stavku 1. ovog članka naknadu je dužna isplatiti institucija iz stavka 1. ovog članka koja je koristila djelo. Visina naknada određuje se s obzirom na kategoriju djela siročadi uzimajući u obzir među ostalim ciljeve Republike Hrvatske o području promicanja kulture, nekomercijalnu narav korištenja koju poduzima institucija iz stavka 1. ovog članka i kojim se otvaraju ciljevi vezani uz njihove zadaće od javnog interesa kao što su promicanje, učenje i širenje kulture, te moguću štetu koju pretrpjeli autori. Pravična naknada isplaćuje se za najviše tri godine unatrag, računajući dan ukidanja statusa djela siročadi. Zahtjev za isplatnom pravičnom naknade može postaviti autor ili odgovarajuća udruga za kolektivno ostvarivanje prava koju je autor ostvario na podnošenje takvog zahtjeva. Zahtjev za isplatom pravične naknade zastarijeva u roku od godine dana računajući od dana ukidanja statusa djela siročadi." Da li to znači da neki autor može namjerno šutjeti i pustiti da neko njegovo djelo, da se neko njegovo djelo proglasi siročetom i kad vidi da je djelo dobilo popularnost može dokazati svoje autorstvo te tražiti pravičnu naknadu tri godine unazad i što je tu pravična naknada. Trebalo bi po nama pojasniti članak 6. prijedloga izmjena dopuna ovog zakona. Ovaj zakon koji govori, ovaj zakon primjenjuje se na sva djela umjetničke izvedbe, fonograme, vilograme koji su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu jer su oni pravima na dan 29. listopada 2014. godine ili kasnije. I stavak 2. istog članka govori "Ovaj zakon primjenjuje se ne dovodeći u pitanje bilo kakve akte sklopljene, ili prava stečena prije 29. listopada 2014. godine." Meni je osobno između ostalog jedan od najspornijih članaka, članak 50. samog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koje kaže da se "Autor ne može odreći autorskog prava." I time zakon radi distinkciju između autorstva i autorskog prava. I na koncu, najveći doprinos u društvu svakog pojedinca je njegova kreacija, svakako je neophodno zaštiti autorstvo svakog pojedinog kreatora, izumitelja, autora nekog jedinstvenog djela uopće. Svaki autor jedinstvene autohtone kreacije mora biti zaštićen od zlouporabe njegovog autorskog djela. Osobno smatram da niti naše, niti europsko zakonodavstvo nije u cijelosti pravedno spram svih stvaralaca i autora. Navest ću samo primjer slikara čije slike ili njihove reprodukcije vise u prostorima za komercijalnu djelatnost ali se ne tretiraju na isti način kao glazba koja se reproducira iz zvučnika u istom prostoru. O kreacijama modnog ili industrijskog dizajna da i ne govorim. Mi u HNS-u smatramo da je neovisno ovim predloženim izmjenama i dopunama zakona neophodna vrlo široka i sveobuhvatna javna rasprava o statusu autorskog prava … spram autorstva te konzumacije autorskih prava i to svih autorskih djela, a ne samo nekih specifičnih i partikularnih djelatnosti. Treba uvesti potpuno jednak odnos spram svih odnosno spram svake kreacije i autorstva. Jedino se u ravnopravnom i pravednom odnosu spram svih možemo svi osjećati slobodni, a imaginacija, mašta, kreacija i stvaralaštvo kao pogonsko gorivo koriste baš taj osjećaj slobode. I dozvolite mi samo par podataka, vjerujem da će vas koji ste ovdje interesirati, a možda i javnost financijski rezultat ZAMP-a za 2013.godinu. Na njihovim internetskim stranicama može se pogledati, piše da je u 2013.naplaćeno tisuća 850 tisuća 65 kuna, dobar prihod veći nego ikad do sada, najviše iz prava javnog priopćavanja, zatim iz prava mehaničke produkcije velike sinkronizacijska prava iz inozemstva, od toga je 9% utrošeno na socijalnu i kulturnu namjenu. Naime, ZAMP ta sredstva izdvaja i za održavanje određenih glazbenih, kulturnih događanja, a troškovi su bili tisuće 527 kuna, a za raspodjelu koju su dijelili umjetnici između sebe je 79 milijuna kune. Još jednom napominjem da ćemo bez obzira na sve ove primjedbe koje smo imali na određene nejasnoće što bi voljeli da nam netko objasni klub HNS-a liberalnih demokrata prihvatiti ovo izvješće…. Hvala. **Zgrebec, Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Čuli smo uvodno mi zapravo moramo dopuniti obvezu odnosno Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i to u dijelu u kojem je potrebno uskladiti s direktivom o dozvoljenim korištenjem djela siročadi. Iako je javna rasprava provedene što pohvaljujemo i bilo je nekih drugih prijedloga ostalo je u ovakvom izričaju da se takva djela nazivaju djela siročadi. Ono na što ću odmah upozoriti između ostalog zakon kaže da će se na taj način uspostaviti i pravni okvir koji će olakšati digitalizaciju i širenje djela i druge građe zaštićene autorskim pravima. Jednako tako zakon kaže da će nakon ovog u RH javno dostupne knjižnice, obrazovne ustanove, muzeji i druge pravne osobe koje obavljaju muzejsku djelatnost kao i arhivi ustanove za filmsku ili audio baštinu te javne organizacije za radio difuziju moći provoditi sveukupnu digitalizaciju svojih zbirki. Nitko ih nije priječio da to čine i do sada, međutim imali su jedan mali trenutak koji ih je u tome možda onemogućavao, a on se zove financije. Nažalost i postojeća građa u RH koja nije bila problemom dakle nazvanim sada autorska djela siročadi, nije učinjena dostupnom jer za digitalizaciju nedostaju sredstva, ona se kontinuirano smanjuju. A koliko znamo nažalost sredstva dostupna za ovakav način utroška dakle za digitalizaciju bilo koje građe nisu poučena iz EU a ona su to to mogla biti. Dakle tu još jednom ukazujemo na nečinjenje prije svega resornog ministarstva u ovom slučaju koji sam navela Ministarstva kulture. Bez obzira što direktiva znači uređivanje dijela zakona koje ovu problematiku do sada nije regulirao, a mi u HDZ-u zalažemo se za zaštitu autorskih prava kao naravno i europske i civilizacijske vrijednosti moramo ukazati kako je ovo bila prigoda i za obuhvatnije uređivanje zakona posebice u vidu kontrole i nadzora. Npr. jučer su odnosno danas su završili u Opatiji 7. Dani elektroničkih medija, mogle su se čuti primjedbe i istupi kolega iz struke prije svega novinara ako hoćete i nakladnika koji su ukazivali da u zaštiti autorskih prava mi nažalost ne slijedimo najbolje europske standarde već se nažalost od njih udaljavamo. Svakodnevno dolazi do kršenja autorskih prava i na portalima i u novinama, ali posebno što je žalosno ponekad i u javnom servisu. Npr. svjedoci smo da su mnogi hrvatski redatelji uputili protest, javno digli glas zbog neovlaštenog repriziranja njihovih djela na HRT-u i tu je i tu je potrebno što prije napraviti poboljšanja kako bi javni servis dakle HRT bila primjer poštivanja autorskih prava ili barem pokažemo da može biti principijelan jer u ponekim situacijama autorska prava plaćaju se obilato i unaprijed. Kolega je malo prije spomenuo jedan financijski podatak pa ću vas stoga i ovom prigodom podsjetiti na nedavni presedan gdje je na zahtjev ravnatelja HRT-a potpisan ugovor sa ZAMP-om i na tri godine i to na telefonskoj sjednici nadzornog odbora za izdašnih 67 milijuna kuna. Članovi nadzornog odbora višestruko su odbili potpisati ovakav predloženi ugovor s obzirom da je bio presedan jer vi zapravo dajete 67 milijuna kuna sredstava iz državnog proračuna ili ako hoćete poreznih obveznika za nešto što će se možda dogoditi jednom. Dakle ovo nije bilo uobičajeno i praksa je bila da se ugovor kada ste već to spomenuli potpisuje samo na godinu dana. Hrvatska demokratska zajednica još jednom ponavljam, uvijek smo bili za zaštitu autorskih prava i skladatelja i umjetnika i svih ostalih koji svojim intelektualnim radom obogaćuju hrvatski kulturni identitet međutim to treba činiti na transparentan, principijelan i prema svima jednak način. Hrvatska demokratska zajednica razumije potrebe da se na ovakav način uredi ovom jednom malom izmjenom do koja zapravo nažalost nismo sami došli nego eto moramo se uskladiti s direktivom međutim ukazujemo na potrebu cjelovitog uređivanja područja autorskih prava i mehanizama njihove kontrole. Kao što se to uobičava reći zaštita autorskih prava ili zaštita autorskih i srodnih prava ključan je način poticanja ljudske kreativnosti i inovacija one moraju biti na adekvatan način uređene i one moraju jednako tako na adekvatan način biti sankcioniranje. Što se tiče ovog prijedloga klub Hrvatske demokratske zajednice će ga podržati. Hvala vam lijepa. Dubravko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjednice. Pa evo uvažena kolegice otvorili ste dosta pitanja. Ja ću prije svega evo naglasiti da je dobro da se donese, odnosno da se donese ova Izmjena zakona o autorskim pravima jer i uvažavajući i europsku digitalnu agendu a i sve ono što se radi da tako kažem potaknuto google-ovom digitalnom knjižnicom važno je da se i naše zakonodavstvo uskladi. Međutim, ja ću se evo replicirati zapravo na ovu vašu tvrdnju da se i do sada moglo digitalizirati građu u knjižnicama. U hrvatskih knjižnicama dosta toga je već i digitalizirano međutim sustavno na tome nije baš previše napravljeno osim nešto u sveučilišnoj knjižnici sporadično po gradskim knjižnicama ali uglavnom se radi o digitalizaciji tiskovina lokalnoga karaktera koje su napravljene na različitim platformama i u različitim uvjetima i onda imamo problema i kod indeksiranja i kod pretraživanja i kod kasnijega korištenja. Međutim, ono što je priječilo ponajviše knjižnice da se bave digitalizacijom nije isključivo novac nego prije svega strah. Nešto je o tome govorio i kolega o o trenutku kada se pronađe autor tzv. djela siročeta možete kao knjižnica, kao javni arhiv, kao ustanova koja želi omogućiti tu dostupnost digitalne građe, možete se naći u određenim problemima. Zato je dobro da se u zakonu definira što su to djela siročadi da bi se taj proces digitalizacije koji je zaista nužan i koji proširuje okvire slobode jer i Europska komisija navodi upravo ovu, kao ovaj dio, kao petu ljudsku slobodu… …/Upadica: Hvala./… Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. U jednom dijelu slažem se kolega s vama, očito smo negdje na istom tragu, međutim nije ovdje riječ samo o dokumentaciji ili digitaliziranju građe iz knjižnica. Imamo dva vrlo važna segmenta, jedan je onaj koji se odnosi na Vjesnikovu dokumentaciju koji nužno mora biti digitaliziran, tu je naša povijest, tu je dio našeg identiteta i to nažalost stoji. I drugo je fundus Hrvatske radiotelevizije. Vjerujem da ćete se složiti. Dakle samo ta dva segmenta spominjem. Apsolutno da to treba učiniti. Jesmo li to mogli mi sami urediti bez ove direktive što se tiče siročadi, vjerojatno jesmo. Međutim, za ova dva segmenta važna, još jednom ću reći mi nismo do sada a mogli smo povukli novac iz europskih fondova. Jednako tako možemo vidjeti što se može na regionalnim razinama učiniti. Trebamo otvoriti vrata a ne čekati samo ili se nečeg bojati da bismo našu građu zapravo zaštitili. Kada ste spomenuli bojazan, dakle onda adresa, naravno nismo vi i ja, ili vi možda jeste više nego s obzirom da prijedlog zakona kaže da navedena dodatna sredstva neće biti potrebna s obzirom da se procjenjuje po prirodi stvari da neće utjecati na državni proračun jer se kao neće pronaći puno vlasnika djela koja će se proglasiti siročadi. Tu ste u pravu, naravno dakle treba to razriješiti, treba vidjeti da ta sredstva budu planirana u nekakvim osnovnim konturama jer slažem se s vama, nikada se ne zna kada se može ili što je kolega prije rekao pojaviti autor i reći ne ovo djelo nije siroče, zapravo pronašli smo vlasnika ili nasljednika autorskog prava. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Zlatko Tušak. Hvala potpredsjednice, uvaženi ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Biti ću vrlo kratak jer radi se o jednom tehničkom zakonu, praktično usklađivanje sa direktivom Europske unije ali upozoriti ću na jednu jednu lošu praksu na koju sam već nekoliko puta upozoravao a ona se tiče i ovog zakona i možda jedan odgovor na sami zakon jer oko tog dijela imamo i neko drugačije mišljenje. Prvo ono što bih htio reći, nije sporno pitanje usklađivanje ovog zakona sa direktivom Europske unije jer to je tehnički dio i u zakonu je ugrađeno sve ono što i stoji u direktivi Europske unije. Ali ću podsjetiti na onaj dio da je ovaj Zakon o autorskim pravima usklađivan sa direktivom Europske unije pred godinu dana. Pred godinu dana se niz direktiva je bilo usklađivanje a tada je već bilo na snazi godinu dana ova direktiva Europske unije. Pa si postavljam jedno određeno pitanje zašto već tada nije ugrađena u i dopune ovoga Zakona i ova direktiva, zašto je sada donosimo nakon godinu dana i praktično u zadnjem rok. Mislim da bi na takav način izbjegli dosta onog dijela gubljenje vremena, rasprave ovdje u Saboru koje smo mogli provesti kroz jednu raspravu, kroz objavljivanje izmjene zakona u Narodnim novinama pa bi u tom dijelu i uštedjeli određena financijska sredstva i mislim da bi bili efikasniji i kvalitetniji. Nije to propust ovog ministra, ali je propust ministarstva što smatram da je to trebalo uzeti u obzir jer u to vrijeme je bio i drugi ministar. Ono što želim posebno naglasiti, a što me praktično zanima jer u direktivi se propisuje da u slučaju kada se javi autor djela siročadi on se pojavi, onda da mu se treba isplatiti i adekvatna naknada za taj dio djela. djela. Ovdje u zakonu u članku 5. stoji da djelo predviđa se naknada autoru koji se pronađe najviše do tri godine pa me prvenstveno zanima zbog čega tri godine. Direktiva nema nikakvih rokova i da li u tom dijelu je sukladno direktivi kad govorimo o pravičnosti i pravičnoj naknadi autora. Na ovakav način ćemo i njega oštetiti, a praktičnom dijelu siročadi će biti dostupno javnosti. Inače dosta njih je reklo da i ovaj sam zakon u velikom dijelu ne bi trebao iziskivati određena velika ili veća financijska sredstva kada su u pitanju djela siročadi, ono o čemu on govori. Govori se da ima dosta jedino te građe na Hrvatskoj televiziji koja je prisutna prije '90. godine. Pretpostavljam da je to tako po podacima kojima sam došao. drugi dio kao Hrvatski laburisti nemamo primjedbe na zakon jer on je više tehničkog dijela. Evo kroz nekoliko članaka regulira taj dio ugradbe direktive sa time da ovo kažem nam je sporno pitanje tri godine jer smatramo da unutar toga je trebalo dati nekakav dulji rok. Hrvatski laburisti će podržati ove izmjene. Hvala. **Zgrebec, Dragica Samo … ispravak krivog navoda. Kolega je rekao neke krive činjenice, naime Europski parlament i Vijeće Europe usvojili su u ožujku 2014. Direktivu o kolektivnom ostvarivanju prava

to jasno stoji u zakonu i ona je donesena 25. mislim listopada ili ne znam, stoji u dokumentu u … dijelu pa pročitajte si taj dio pa ćete vidjeti. Točno vam piše datum kada je donesena direktiva. (SDP)** Završna riječ ministra doktora Vedrana Mornara. Izvolite ministre. Hvala lijepa uvaženim zastupnicima. Mislim da na ovo sve skupa samo treba dodati da je Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora predložio neke amandmane nomotehnički, odnosno jedan amandman u kojem se izriče i zakonski usklađuje s nomotehnikom koji je onda naravno prihvaćen.